МАНОЛОВА: Колеги, продължаваме. Чухме докладите по т. 10 от днешната програма по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Докладваха председателят на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и председателят на Комисията по инвестиционно проектиране.

какво би било възможно да бъде полезно при създаването на новото Министерство на инвестиционното проектиране и ясните демаркационни линии между функциите на двамата министри. Има един основен проблем в България, пряко отнасящ възможността да привличаме инвестиции в страната. Той е свързан с това, че устройствената основа, а именно покритието на територията с кадастрални карти и наличието на общи устройствени планове не е на достатъчно ниво. Ще припомня, че 18% от територията на България, всички областни центрове, черноморските общини, 18 от общо 24-те района на Столична община имат покритие с кадастрални карти. обаче не е достатъчно, особено при казуса за София. Трябва да бъде продължена активната политика, която през последните години фактически беше стопирана. Това е една от основните задачи, която новото Министерство на инвестиционното проектиране трябва да заложи в своята дейност и, разбира се, да получи подкрепата на Народното събрание, за да може през следващите месеци и години бързо да нарасне покритието с кадастрални карти и регистри на територията на страната. По отношение на общите устройствени планове, в момента практически всеки инвеститор, без значение дали с публични или с частни средства, е задължен да започне реализация на инвестиционния си проект с доказване пред общинските и държавните власти, че на определена територия или определено място в страната може да се извърши строителството, което той иска да реализира. Това е загуба на огромен ресурс като време, в това число финансов и често този процес е непредвидим. Затова, ако искаме силно да облекчим инвестиционната среда в страната, трябва да положим много големи усилия, това е една от основните задачи на новото министерство – да оказва пълна координация и помощ на общините, в това число осигуряване на финансиране на изработката, съгласуването и приемането на общите устройствени планове. Към настоящия момент под 40 общини в страната имат действащи актуални общи устройствени планове, а останалите над 220 общини практически Това са две от важните задачи, които Министерството на инвестиционното проектиране трябва да реализира. Третата важна задача е въвеждането на допълнителна необходима държавна експертиза върху важни и значими инвестиционни проекти. В момента в страната е в ход изпълнението на доста значими проекти, голяма част от които имат и последващо въздействие върху цената на определена публична услуга, каквато в случая е цената на ВиК услугата. Затова е необходимо

да има допълнителна държавна експертиза на качеството на устройственото планиране на тези проекти и преглед на самите инвестиционни проекти, за да може да се докаже тяхната ефективност, ефикасност, икономичност на влаганите публични средства, за да гарантираме едновременно, че строителството ще бъде изпълнено качествено, ще бъде предоставена качествена услуга и тя ще бъде на достъпна за населението цена. Това е много важен процес, защото съвсем наскоро бяхме свидетели как несъразмерно действие на държавата –изпълнителната и законодателната власт, по отношение на възобновяемите енергийни източници доведе до изключителен бум в изпълнението и въвеждането в експлоатация на

да бъде овладян процесът и да има конкретна държавна експертиза. Между другото, терминът „държавна експертиза“ не е нов за българското законодателство. Преди повече от 18-19 години подобна експертиза е съществувала в тогава действащия Закон за териториално и селищно устройство, така че практически възстановяваме добра практика – да може по единен държавен стандарт да се преглеждат проектите и да има съразмерност на техните инвестиции. Къде са границите на правомощията на двамата министри, за да е ясно на всеки инвеститор и да няма объркване? Това ще бъде задача, която допълнително, независимо от коректните текстове в момента, те, естествено, трябва да бъдат четени в тяхната цялост, добросъвестност и кумулативен ефект, но все пак ще се опитаме да внесем още по-голяма яснота между първо и второ четене, за да няма някакво разминаване или двойно тълкуване на функциите на министрите.

ще бъдат координацията и контролът по изпълнение от страна на общините на общите устройствени планове и даването на разрешения, наблюдаването на процеса на съгласуване и приемането на подробни устройствени планове за национални обекти, които от датата, следваща приемането на измененията в закона, ще бъдат издавани от Министерския съвет; и за проекти, които отговарят на условията да бъдат първа и втора категория и са над 10 млн. лв. Разбира се, тези функции по устройственото планиране не могат да влизат в конфликт с функциите на министъра на регионалното развитие, които практически ще бъдат водещи, а те включват устройственото планиране на над общинско равнище, тоест на областно, регионално и национално ниво по отношение на всички

функциите на министъра на регионалното развитие остават: разрешаване на строителството за три типа, три групи обекти. Първо, всички национални обекти, които са такива по силата на закон. Давам пример: това са автомагистралите, железопътните линии – магистралните железопътни линии и железопътните линии от първа и втора категория, пристанищата за обществен транспорт от национално значение и т.н. Втората група проекти, които ще бъдат разрешавани от министъра на регионалното развитие, са всички проекти с надобластно значение, тоест обхващат повече от две области със своето въздействие. Ще дам пак два примера, каквито са газопроводът „Южен поток“ или енергийният комплекс „Горна Арда“. Третата група, която ще остане във функциите на министъра на регионалното развитие, са всички национални проекти, обявени като такива с акт на Министерския съвет до датата на приемане на измененията на закона. за да няма сътресения в стартирали вече проекти, издадени строителни разрешения или предстоящи да се издадат от гледна точка на административното функциониране на двете министерства. Това са демаркационните линии по отношение на правомощията по Закона за устройство на територията, по отношение разрешаването на строителството между двамата министри. Смятам, че има достатъчно потенциал и ако двете министерства получат съдействие и от нас, и от Министерския съвет по отношение финансирането на техните дейности, действително могат да бъдат изключително полезни, защото ще облекчат инвестиционната среда в България, а това ще привлече и ускори инвестициите – нещо, от което силно се нуждаем, и, разбира се, ще реализират много качествени инвестиционни проекти. Всички детайли, които изслушахме от становищата на двете комисии, ще бъдат взети предвид и между първо и второ четене ще внесем някои допълнителни редакционни промени, но те не променят по никакъв начин

Уважаема госпожо председател, колеги! По много и очевидни за всички причини приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е наложително и спешно. Главната цел на предложените промени и ограничаване на правомощията между Министерство на регионалното развитие и Министерство на инвестиционното проектиране. Това е, разбира се, само първата стъпка към разработването на цялостен пакет от нормативни актове, с който ще се даде тласък на строителната инициатива и ще се ускори изработването на проектите по европейските програми, ще се осигури стриктен контрол, както и изработването на кадастрални карти, които са основата, на която се изготвят инвестиционните проекти, конкретното проектиране. Следващите законодателни инициативи следва да преодолеят или премахнат и част от тежките процедури и изисквания към събиране на излишно голям обем документация за получаване на разрешение за строеж, да ограничат някои излишни интердисциплинарни части и бъде заложено на иновациите в проектите. Моята подкрепа за законопроекта се съдържа, разбира се, и в становището на Комисията по инвестиционно проектиране. В същото време бих искал да отбележа, че в периода между първо и второ четене следва много внимателно да прецизираме текстовете, по които правомощия имат и двамата министри – на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране, за да се избегне каквото и да било двусмислие или дублиране. Лесно преодолими са някои правно-технически забележки, като следните: още в § 1, чл. 3 от законопроекта следва да се дефинират по-подробно правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, както са описани в мотивите. В § 20 – чл. 220, ал. 2 се нуждае от по-конкретна формулировка с оглед разграничаване на правомощията, функциите и задачите на министрите и администрацията на двете министерства. Наложително е също така, според мен, да се създаде и норма, по силата на която административните актове на министрите на инвестиционното проектиране и на регионалното развитие да са публични и отразявани в специално създадена интернет страница, за да може заинтересованите участници да се информират и да защитават правата си. Следва да коригираме и някои пропуски, свързани с предмета на законопроекта, като следните: § 19 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията, за ДНСК се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството – нещо, което не търпи промяна в предложения законопроект. С оглед настъпилите промени в правомощията, тук следва да бъде отразен министърът на инвестиционното проектиране. По същия начин следва да се предвиди и компетентността по издаване на наредбата по чл. 225, ал. 4 от Закона за устройство на територията, а именно от Министерството на инвестиционното проектиране. Следва изчерпателно да бъдат формулирани приоритетите и правомощията на двете министерства и категорично посочени компетенциите им. Съвместни правомощия и компетенции биха могли да доведат до бюрократична обстановка при решаването на определен проблем и възможности за прехвърляне на отговорности при несвършена работа.

този дух ще направим предложения между първо и второ четене и подкрепям категорично внесения законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Костадинов. Има ли реплики по изказването на народния представител? Няма. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. виждам. Ще подложа на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията с вносители Димчо Михалевски, Рамадан Аталай, Ахмед Башев

колеги, гласувайте. Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма. С това Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е приет на първо гласуване. Заповядайте, господин Михалевски, за процедура.

Благодаря, господин Михалевски. Има ли обратно процедурно предложение? Тъй като

Тъй като неделя е почивен ден, реално срокът ще изтече в 18,00 ч. в понеделник. Има ли друго мнение? мнение? Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Михалевски за съкращаване на срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта.

Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 2 юли 2013 г.

госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми да Ви представя становището на Комисията по околната среда и водите по Проекта за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение: На 4 юли 2013 г. комисията проведе извънредно заседание с една-единствена точка в дневния ред, а именно този проект за решение, който разглеждаме. На това заседание присъстваха, от страна на Министерството на околната среда и водите, господин Чавдар Георгиев – заместник-министър, и господин Михаил Михайлов – директор на дирекция „Национална служба за защита на природата”, както и представители на неправителствени организации и медии.

Съгласно чл. 15 от Конституцията „Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на последните месеци – имам предвид особено скандала с „Дюнигейт”, сме свидетели на отказ от страна на изпълнителната власт за изпълнение на тези си задължения по опазване на околната среда на незаконно строителство в крайбрежните плажни ивици. Тези обстоятелства обосновават необходимостта от налагане на мораториум от Народното събрание върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на различни крайбрежни плажни ивици, които не бих искал тук да изреждам – точно кои зони би трябвало да бъдат оградени, тъй като това може да бъде предмет на спекулация, а и не смятам, че то е от компетентността на Народното събрание.

Черноморските общини, представителите на неправителствените организации и държавата, в лицето на поне две министерства – Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите. С това решение обаче Народното събрание ще задължи изпълнителната власт да предприеме незабавни мерки за изпълнение на задълженията си по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и да изработи специализирани карти на територията на крайбрежни плажни ивици, както и да се стартира процедура по Закона за защитените територии за обявяване на територията на описаните крайбрежни за Национален парк „Българско Черноморие”. Очаква се мораториумът да осигури опазването на околната среда и съхранението на биологичното разнообразие на територията на крайбрежните плажни ивици и да предотврати негативните въздействия, които биха могли да настъпят. Отношение по този въпрос взе заместник-министър Чавдар Георгиев, който посочи, че Министерството на околната среда и водите подкрепя предложения проект за решение,

за създаване на такъв национален парк. Както сами разбирате, едно предложение може да бъде прието, може да бъде отхвърлено или да не бъде прието в целия обхват, в който е дадено. Министерството на околната среда и водите има готовност за изпълнение на това решение, както и да предприеме необходимите действия. Отношение взеха: - народният представител Петър Курумбашев, подчертавайки важността на сроковете, които са определени; - народният представител Борис Цветков, който изрази подкрепата си за проекта за решение; - народният представител Костадинов, който обърна внимание на необходимостта от качествено изпълнение, подчертавайки уникалните условия и характеристики на включените територии, изискващи огромна работа; постави изискването за експертност и включване на представителите на Българската академия на науките в такава подготовка на подобно предложение; - народният представител Джевдет Чакъров, който подкрепи проекта за решение, среда и водите по т. 4, като обърна внимание на традиционното използване на капацитета на научните среди при дейностите по опазване на околната среда и на факта, че България е една от държавите с най-високи проценти на защитени територии в Европа. Председателят на комисията прикани към други изказвания и становища, след което закри дискусията и предложи да се гласува проекта за решение. След проведеното гласуване с 10 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” комисията подкрепи проекта за решение и прие следното становище: Предлага на Народното събрание на Република България да приеме предложения Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 2 юли 2013 г.

Комисия по правни въпроси - „СТАНОВИЩЕ относно Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 2 юли 2013 г. На свое заседание, проведено на 10 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди внесения Проект за решение. Същият беше представен от един от вносителите – народния представител Димчо Михалевски. Той изложи, че в последно време изпълнителната власт не изпълнява своите задължения по отношение опазване на околната среда и незаконното строителство в крайбрежни плажни ивици. С предлаганото решение Народното събрание ще задължи изпълнителната власт да предприеме мерки за изработването на специализирани карти на територията на крайбрежните плажни ивици по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и за започването на процедура за създаване на национален парк „Българско Черноморие”. По този начин ще се гарантира опазването на околната среда и съхраняването на биологичното разнообразие в посочените територии и ще бъдат избегнати възможни негативни въздействия. В хода на дискусията народният представител Хамид Хамид подчерта, че предлаганото решение не предполага деление на мораториума, като от текста на т. 1 и 3 не става ясно, че след изработването на специализирана карта за всеки обект по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие спира действието на мораториума за него. Народният представител Димчо Михалевски отбеляза, че е възможна редакционна поправка на текста на т. 3, която ще бъде съгласувана с всички парламентарни комисии. След провелата се дискусия и последвалото гласуване, с 6 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме предложения Проект за решение за налагане на мораториум всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение,

водите по Проекта за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 2 юли 2 юли 2013 г. На свое заседание, проведено на 10 юли 2013 г., Комисията по инвестиционно проектиране обсъди Проект за решение за налагане на

внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 2 юли 2013 г. В заседанието взеха участие представители на Министерството на околната среда и водите, началник отдел „Натура 2000”, парламентарен секретар, представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, представител на Асоциацията на геодезическите фирми в България, представител на Камарата на инженерите по геодезия, представител на БАИК (Българска асоциация на инженерите Целта на внесения проект е осигуряване опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и възпроизводството на биоразнообразието на живата природа, предвидено в Конституцията на Причина за предлагания проект са и зачестилите случаи на незаконно строителство в зоната на Черноморското крайбрежие, които са в резултат на бездействието и неизпълнение на задълженията на органи на изпълнителната власт по опазване на околната среда. С проекта на решение Народното събрание задължава изпълнителната власт да предприеме незабавни мерки по отношение законово регламентираните задължения за извършване на преки геодезични измервания и изработване на специализирани карти на територията на крайбрежните плажни ивици, предвидени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Изпълнителната власт следва да извърши проучвания и подготви предложения за стартиране на процедура по Закона за защитените територии за обявяване на територията на крайбрежните плажни ивици по т. 1 от проекта на решението за В хода на обсъждането изказалите се народни представители подкрепиха предложения проект на решение. Народният представител Емил Костадинов направи предложение по т. 1 от проекта да бъдат включени изрично в зона „А” и „Б” и попадащите територии по „Натура 2000”. Предложих в текста по т. 1 от проекта вместо израза „извън урбанизирани територии”, какъвто законов термин не съществува, да се опишат терминологично териториите, така както са изброени в чл. 7 от Закона за устройство на територията, а именно „земеделски територии, горски територии, защитени територии и нарушени територии за възстановяване”. След дискусиите и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по инвестиционно проектиране със 7 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание на Република България да приеме предложения Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 2 юли 2013 г.” Това е становището на комисията. Само едно изречение, господин председателю, за да не вземам думата след това. В диалог с колегите от другите комисии, във връзка и с направените предложения от нашата комисия, считаме, че предложеното от господин Михалевски като текст – всички територии в обхвата на зона „А” и на зона „Б”,

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки

Основната причина за предлаганият проект на решение са зачестилите случаи в последните месеци назад във времето на незаконно строителство в зоната на Черноморското крайбрежие, които са в резултат на неизпълнени задължения на органи на изпълнителната власт по опазване на околната среда, произтичащи от Закона С предлаганото решение Народното събрание ще задължи изпълнителната власт да предприеме незабавни мерки за извършване на преки геодезически измервания и изработване на специализирани карти и регистри за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, а това са именно плажовете, дюните, лагуните, както и да стартира процедурата по реда на Закона за защитените територии за създаване в бъдеще време на национален парк „Българско Черноморие”. В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложения проект за решение. Предлаганият мораториум ще осигури опазването на околната среда и съхраняването на биологичното разнообразие. Въз основа на дискусията с 11 гласа – „за”, без „против” и „въздържали се”, Регионалната комисия прие предлаганото решение за налагане на мораториум.” Господин председател, използвам, че съм на трибуната, на базата на обсъжданията да внеса две редакционни промени, които са съгласувани и с другите комисии в т. 1 на проекта на решение да отпаднат думите „урбанизираните и извънурбанизираните”, а следващата дума – „територии”, да стане „териториите”. Така цялата т. 1 придобива редакцията: „1. Спира разпореждането, промяната на предназначението и строителството в държавни поземлени имоти в териториите, попадащи в границите на устройствените зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случаите на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение”. И втората редакционна поправка е на база на дискусията в Правната комисия – в т. 3 след думите „специализираните карти за” добавяме думите „всеки от”, и след редакцията т. 3 става следната: „3. Срокът на действие по ограничението по т. 1 е до изработването и приемането на специализирани карти за всеки от обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, но не повече от 12 месеца”. Благодаря Ви, господин Михалевски. Колеги, това бяха докладите. Чухте и предложения за редакционни поправки от името на вносителите. Имате думата за изказвания.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

тъй като съм преподавател по екологични дисциплини в екологични катедри в Софийския университет и в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Защо е необходимо преобразуването на Българското Черноморие в национален парк? Ще изложа моите мотиви: Мотиви от природогенетичен и физикогеографски характер Българското Черноморие се характеризира с уникални природни условия и ресурси. То е под влиянието на четири умерено климатични и въздушни маси: средиземноморски от юг, континентални от север, черноморско-океански от изток и полупланински от вътрешността на страната. Във фитогеографско отношение попада към Средноевропейската и Средно средиземноморската фитогеографска област. Това определя богатото разнообразие на флората. По отношение на фауната са характерни сухомедитеранските, азиатските и средиземноморските представители. Почвената покривка представлява един уникален почвен музей на Балканите и Европа. Релефните и топографските форми са в хармония с богатата флора и фауна и създават изумителни пейзажи и причудливи природни образувания около морската ивица и във вътрешността на сушата. Мотиви от антропогенен и техногенен характер През последните двадесет години рисковете и неблагоприятните процеси, предизвикани от антропогенната, а в последствие и от геодинамичната дейност, рязко се повишиха. Свлачищни, срутищни и абразионни процеси възникват при нарушаване равновесието на морския бряг, дюнните образувания и морските отложения от засилените изкопни строителни и насипни дейности. Съвременните свлачища и срутища продължават да се активизират от човешката дейност. Обезлесяването води до ускоряване на изветрителните, склоновите гравитационни и ерозионни процеси. От антропогенната намеса е установена трайна тенденция на промяна на подземните води, което довежда до свличане на геоложките пластове и наводняване на подземното урбанизирано пространство. Преовлажнени земни маси и твърди индустриални отпадъци се изхвърлят в защитени територии или се натрупват в индустриалните зони. Влошават се санитарно-хигиенните и екологичните условия. През последните години строителните дейности се провеждат в защитени територии и обекти. Не се спазват законодателните режими и мерки, приети за опазване на резервати, природни паркове, природни забележителности и защитени местности. Проблемът за създаване на националния парк и ефективното му опазване, устройство, управление, стопанисване и наблюдение става още по актуален с разширяване на зоните на рекреация, чрез които се удовлетворява остра обществена потребност. Оттук произтича и голямото здравно-хигиенно значение на една защитена природна територия за човека, какъвто е националният парк. Използвайки потенциала на района на Българското Черноморие, на територията му е създадена мощна икономическа база, която често пъти влиза в конфликт с уникалните природни дадености, като например големите културно туристически комплекси. Природните, човешките и туристическите ресурси предполагат развитието на много различни видове туризъм, които от своя страна са в разрез със Закона за защитените територии. От първостепенно национално и регионално значение е морският рекреативен туризъм и на второ място по важност е културно познавателният, които създават редица проблеми. Мотиви от икономически характер Икономическите ползи от създаването на националния парк могат да бъдат значителни. Защитаването на биологичното разнообразие и запазването на устойчивостта на екосистемите е най добрата мярка за намаляване разходите за защита срещу промените в околната среда. Биологичното разнообразие подпомага икономиката ни и в мрежата на „Натура 2000”, която е важна част от опазването на природата в Европа. Европейското законодателство относно природата осъзнава историческата реалност и ясно отчита, че икономическото развитие ще продължи да се развива и в местностите, защитени от „Натура 2000”. Европейските закони специфично осигуряват бизнес, екологични и местни структури на властта да работят заедно, за да намерят начини да опазват биологично уникални обекти с местообитания по начин, който е едновременно добър за природата и полезен за развитието. Поради тази причина е изключително важно защитените територии с по-ниска категория да преминават в по-висока чрез преобразуването им в национален парк. Освен това, пропуските на местните власти са доказателство, че те нямат достатъчен опит в интегрираното управление на крайбрежните територии, особено що се отнася до законодателството и икономическите дейности. Правната рамка по въпроса за създаването, управлението и устройството на защитените природни територии и обекти е очертана в Закона за защитените територии, Закона за устройството на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. В тази връзка се създава хармонизация за комплексно и интегрирано управление на тези територии. Мотиви от европейски и международен характер Природозащитната и консервационна дейност на Българското Черноморие е тясно свързана с международните конвенции и се подчинява на техните договорености: 1. Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и международните местообитания. 2. Конвенция за биологичното разнообразие. 3. Конвенция за защита на блатно-мочурливите места с международно значение, главно като местообитания на водоплаващи птици. птици. 4. Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни. 5. Директива № 79 на Съвета на европейската икономическа общност за опазване на дивите птици. 6. Директива № 92 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 7. Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство. 8. Не на последно място – Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване. По предложение на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси в тези територии

По българското Черноморие са разположени над 30 защитени зони, включени в екологичната мрежа „Натура 2000”. В тях се опазват над 40 различни типа местообитания. Те са разпространени от крайбрежни лагуни и рифове през степни тревни съобщества до лонгозни, западнопонтийски и мезийски гори. Редица редки ендемични видове растения и животни със световно значение са застрашени от изчезване. В северното Черноморие се намират 79 защитени територии, от които два резервата, осем поддържани резервата, 50 защитени местности, 18 природни забележителности и един природен парк. Южното Черноморие се характеризира с още по-голямо разнообразие – общо 199 защитени територии, от които 11 резервата, поддържани резервата, един природен парк, 87 защитени местности и 55 природни забележителности. Общо за българското Черноморие защитените територии и обекти са 288 на брой. Каква е площта? Природни паркове – 1 млн. 174 хил. 200 декара; резервати – хил. 680 декара; поддържащи резервати – 5310 декара; защитени местности

Всичко това ни дава сериозно доказателство за преобразуване на българското Черноморие в национален парк. Нека подкрепим идеята на комисиите, за да можем да съхраним уникалните природни дадености, богатото биологично разнообразие, здравето на природата и човека. Създателят, обществото и идните поколения ще ни бъдат благодарни. Благодаря за вниманието.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

и да се обоснова защо. Българският парламент се намира в много особена ситуация. По същество приемаме решение, което трябва да гарантира изпълнението на закона. Затова има смисъл и необходимост да се върна назад във времето, към 2008 г. Оттогава действа законът за Черноморското крайбрежие – един закон, който беше приет от по-предишното Народно събрание с ясната цел да се спре безконтролното застрояване и презастрояване на българското Черноморие. Тогава в закона бяха определени Зона А 100 метра около плажната ивица, брега на морето, Зона Б – 2 километра, с ясни регулации – при какви условия може да се строи нещо необходимо за туристическия бранш в тези две ключови зони, към които имаше и има най-големи частни апетити. Българското Черноморие, особено крайбрежната ивица, не може да бъде предмет най-вече на икономическия интерес. Тук става дума за държавна политика, става дума за бъдещето на българското Черноморие, на българската природа и за това какво нашите деца и внуци ще получат като наследство – бетонни джунгли, както е на Слънчев бряг или на някои други места, или Черноморие като безценно богатство, където туризмът се съчетава с ясно защитени територии, които трябва да останат като наследство за поколенията. В закона от 2008 г. ясно се дава задължение на българското правителство да извърши заснемане на цялото Черноморие, да определи точно зоните, които са защитени, където има дюни и друго много ценно природно богатство. Това задължение се изпълняваше. Беше проведена обществена поръчка, избран изпълнител на тази кадастрална карта на българското Черноморие. Показателно е, че този процес беше спрян през 2009 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и никой досега не е дал отговор защо това задължение по закон не беше изпълнено и създаде правен и практически вакуум, което позволи частният икономически интерес да нахлува още по-активно на територии по българското Черноморие и да застроява неконтролируемо. През миналата година станахме свидетели на немалко екологични протести, граждански протести, предизвикани от не един и не два скандали за прехвърляне на държавна собственост, застроителни планове без ясна регулация и без защита на обществения интерес на българската природа. Затова искам да припомня, че този мораториум, който обсъждаме днес, се внася за втори път. Предишния път той беше внесен от Коалиция за България в рамките на предишния Парламент. Тогава бяхме поставили въпроса и пред Консултативния съвет за Национална сигурност като един от приоритетните закони и решения, които да покажат в отиващия си тогава Парламент обществена загриженост и решаване на един сериозен, много чувствителен проблем. Никой и досега не е отговорил защо той тогава беше отхвърлен, избутан от мнозинството на ГЕРБ и тези, които бяха присъдружни към партия ГЕРБ. Сега по същество изпълняваме един ангажимент, който бяхме приели в предишния Парламент. Това, което е важно в проекта за решение за мораториум: Първо, не се допуска прехвърлянето на държавна собственост – терени, при този вакуум, който беше създаден според мен съзнателно, обслужвайки икономически, лобистки интереси от предишното правителство. Второ, този мораториум има ясна времева граница – 12 месеца. До тогава трябва да се извърши разпореждането по закон – да има ясно очертана карта на българското Черноморие къде има дюни, къде няма дюни, но всичко да бъде на ясна и прозрачна основа. Трето, Министерството на околната среда и водите, което има основно задължение

на решение Коалиция за България предложи 12, доколкото си спомням, конкретни зони, уникални български девствени плажове, които трябва да влязат в този парк. Разбира се, този въпрос трябва да бъде широко обсъден във всички черноморски общини, но не само в тях, в цялата държава, защото българското Черноморие е национално достояние, да се вземе национално консенсусно решение, но да има такъв национален парк! Защото към момента ние имаме само няколко национални парка: Витоша, създаден още преди 1944 г., но днес е богатство на всички софиянци; Национален парк „Пирин”, който е забележителност, достояние и на ЮНЕСКО като природно, уникално явление и територия, която трябва да бъде опазена; и, разбира се, Националният парк „Стара планина”, който е единственият национален парк, създаден след промените в България, след промените До една година е важно да се направи и решението за Национален парк „Българско Черноморие”. Това ще бъде четвъртият национален парк. Това ще бъде важно наследство и на този Парламент, и то положително наследство, и на правителството, което трябва да представи това предложение, да го мотивира и да стане факт, реалност, важно наследство за следващите поколения. Затова се обръщам към народните представители с молба да подкрепят това проекторешение. Благодаря. Господин Мерджанов, заповядайте да направите остра реплика на господин Станишев. АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Станишев, не мога да се съглася съвсем с Вас

Въпросите са наистина много сериозни, защото тогава търговете бяха провалени с обяснението, че има недостиг на финансови средства. Дори министър Мирослав Найденов призна, че поради провалените тогава обществени поръчки, са възможни ситуации като „Дюнигейт” и прочие. Това беше констатирано в Комисията „Яне Янев”, която се занимаваше с корупцията по високите етажи на властта. Така че конкретните поръчители, конкретните виновници имат ясни и точни имена. И това е бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев – сегашен държавен глава. (Частични Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Господин Мерджанов, правилно ме коригирахте – нещата трябва да се казват ясно и докрай, да има действително Не сте точен, че е провалена обществената поръчка. Тя беше проведена от правителството на лошата тройна коалиция, беше избран изпълнител, беше обжалвана процедурата в съда, съдът се беше произнесъл окончателно за за отхвърляне на жалбите, беше в ход изпълнението, но това задължение е по закон. Действително персоналното решение по този въпрос и прекратяването на една извършена обществена поръчка и изпълнението на закона е лична отговорност на тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството. И той се казва господин Плевнелиев. Впрочем госпожа Лиляна Павлова като министър не е направила нищо да коригира този пропуск. никакви обяснения с липса на пари не могат да бъдат приемливи, защото пари се намираха за какво ли не – от „Авиоотряд 28”, разходките до ловни стопанства и къде ли не, до много други инфраструктурни проекти, които не бяха заложени в по-сериозни и дългосрочни планове; да не говорим за оскъпяванията по отношение на строителството на магистрала „Люлин” с 60 млн. лв. – без никакви обяснения и достатъчно мотивация беше оскъпен този инфраструктурен проект, и много други неща, за които може да се говори достатъчно дълго. Да, трябва да се назовават нещата със своите имена. Трябва да има единен аршин, да има единен подход към всички и всеки трябва да даде отговори на тези висящи, стоящи в публичното пространство въпроси. Така че приемам тази бележка с корекцията, че и госпожа Лиляна Павлова е продължител на политиката на неспазване на Закона за Черноморското крайбрежие, за създаване на вакуум, в който се намесиха в много голяма сила частни интереси за застрояване на Българското Черноморие, както дадохте примера за „Дюнигейт”, и точно затова този мораториум решава този проблем, задава алгоритъм за неговото трайно решаване – прозрачно пред българското общество.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът е наистина с много голяма обществена чувствителност. Бих казал, че тази чувствителност до голяма степен е съпоставима с чувствителността за генетично модифицираните организми, за шистовия газ. Това, което същевременно е редно да изкажем, е, че нашата страна е с традиции в опазването на природата. Имаме уникална природа и сме страната в Европейския съюз на второ място по територии, обхванати от европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Тя беше приета, господин Станишев, по време на така наречената „тройна коалиция” и ние тогава успяхме да отстоим. В това отношения няма как да не приветствам младите хора, които изразяват своята изключителна чувствителност по отношение на тази материя. Ние имаме общо от нашата площ 34,3% от територията на страната, при среден процент за Европа – около 18%. Ние сме втората страна в Европейския съюз след Словения, която има 35,5% от общата си площ, включена в защитените зони в мрежата „Натура 2000”. Успяхме да отстоим тази площ при един много силен натиск и реакция от страна на заинтересованите страни – най-вече по Черноморието и в планинските терени и курорти, където е понятно, че има инвестиционен интерес. Радвам се, че цялата общественост изрази своята подкрепа и най-вече младите хора, така че ние да имаме в тези параметри защитените зони, с които да опазим изключително прекрасната ни и хубава природа в страната и много богатото биоразнообразие – обстоятелствата, с които трябва да се гордеем. В рамките на Европейския съюз, заедно с още няколко страни, ние сме на водещо място, заедно с Испания и Гърция е и нашата страна. Коректността изисква обаче да се каже същевременно, че българското природозащитно законодателство е синхронизирано напълно с европейското. В момента то осигурява необходимата превенция за защита, когато се спазва стриктно. Предвид високата обществена чувствителност по темата, особено на фона на периодично избухващи скандали за нарушения по Черноморието най-вече и в планините, ние подкрепяме настоящото решение, което е насочено към това да се осигури още по-добра защита. В този контекст се надявам органите, отговорни за спазване на законодателството в областта на проектирането и строителството, бих искал да се обърна, да контролират по-активно, защото основните проблеми възникват не толкова с оглед на защита на територията и на защитените територии, и зоните, а при издаването на разрешително за строителство в нея. Надявам се срокът на мораториума да бъде използван за преглед на контролните практики за подобряването им, защото само с подобряването на екологичните норми едва ли ще можем да постигнем желания ефект и да отговорим на високите обществени изисквания. От тук нататък Министерството на околната среда и водите на базата на разписаните в законодателството, визирам основно Закона за защитените територии, и процедури относно вземане на защитена територия, ще трябва да се произнесе по възможността за създаване на Национален парк „Българско Черноморие”.

с оглед на това да бъде опазена прекрасната природа, изключително богатото биоразнообразие и към настоящия момент, и с управление към идните поколения. Това е прекрасна даденост, която наистина трябва да се опазва, и ние ще споделяме тези принципи, подходи, тази философия с оглед на опазването на

бъдат след промените. Сега обаче аз ще Ви изчета и заглавието на решението, защото това се отразява на заглавието: „Решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в държавни имоти в териториите на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение”. Подлагам на гласуване заглавието на решението.

и извън урбанизираните”, а думата „територии” да се чете „териториите”. Моля, режим на гласуване.

По т. 3 ще подложа на гласуване предложението на господин Михалевски след изразът „специализирани карти за” да се добави „всеки от”. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители! „Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Предложение от народния представител Атанас Мерджанов, което е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Има ли изказвания? Няма. Моля, режим на гласуване за наименованието на закона.

„Чл. 132а. Президентът на Република България може да изисква и получава анализи от председателя на Агенцията по въпроси, свързани с националната сигурност.” Не виждам заявки. Пристъпваме към гласуване на § 1 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване.

Комисията предлага да се създаде подразделение на закона с наименование: „Заключителна разпоредба”. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периоди 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.,

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Господин Мерджанов, заповядайте.

1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г., внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 6 юни 2013 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., обсъди внесения Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г., г., № 354-02-18, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 6 юни 2013 г. Проектът за решение бе представен от народния представител Димитър Аврамов. Според вносителя дейността на Министерство на вътрешните работи е с висока степен на социална и обществена значимост. Господин Аврамов изтъкна, че размера на публичните средства, предоставяни от държавния бюджет за осъществяване дейността на министерството, е най-висок за периода на предлагания одит. До този момент Сметната палата не е извършвала такъв за съответствие при финансовото му управление. Според вносителя това би се отразило добре за идентифициране на проблемите при осъществяваните политики от страна на министерството. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Атанас Мерджанов, Димитър Дъбов и Младен Червеняков. Беше постигнато съгласие по същество, като се обърна внимание на срока за извършване на одит. Народните представители се обединиха около предложението за тримесечен срок за извършване на одит, считано от 10 юли 2013 г. и внасяне на заключителния доклад в Народното събрание до 20 октомври 2013 г. След представянето на проекта за решение, провелата се дискусия и последвалото гласуване, с 11 гласа без гласове „против” и „въздържали се”, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание следния проект на решение:

за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г., № 354-02-18, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 6 юни 2013 г. На заседание, проведено на 3 юли 2013 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г., № 354-02-18, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 6 юни 2013 г. На заседанието присъстваха следните представители на Сметната палата: Валери Димитров – председател, и Красимир Димитров – директор на дирекция „Одит за съответствието при финансовото управление”. Проектът за решение беше представен от госпожа Маргарита Николова, която изтъкна следните мотиви за внесения проект: Министерството на вътрешните работи е с висока степен на социална и обществена значимост, а размерът на публичните средства за осъществяване на дейността най-висок за посочения период. Одитът за съответствие се извършва на всеки 3 до 5 години и поради факта, че не е извършван такъв в последните 3 години е необходимо да бъде възложен на Сметната палата. Председателят на Сметната палата Валери Димитров подкрепи мотивите и допълни, че този одит е навременен с оглед трите основни области, които включва – бюджетен процес, обществени поръчки и разпореждане с имуществото. В хода на обсъждането от страна на вносителя беше направено предложението срокът за извършване на одита да бъде от 10 юли 2013 г. до 31 октомври 2013 г., а срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата да бъде 10 ноември 2013 г. Това предложение беше подкрепено от членовете на Комисията и от представителите на Сметната палата. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 11 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за „РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.

Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г. 2. Срокът за извършване на одита е от

Господин председател, уважаеми колеги! Настоящето предложение за одит е едно от петте, които Народното събрание би могло ежегодно да направи, съобразно Закона за Сметната палата за одит на някоя институция или някои от системите в държавното управление. През миналото управление, в миналия мандат ГЕРБ използваха тази възможност, за да си правят одити на несъществени сфери в обществения живот и управленската дейност, за да бъде използвана Сметната палата по дребнотемие и по маловажни въпроси. Това беше прийом, който многократно, тук присъстващите депутати от миналото Народно събрание си спомнят, беше осъществяван като политика, а важните теми, важните въпроси, важните одити, с много значим обществен интерес, бяха отмествани и пренебрегвани. Спомняте си какви важни теми бяха представяни тук – предложения за одитиране, които не бяха уважавани.

един от най-големите потребители на бюджетни средства. Става въпрос за огромна по размер сума и като процент от държавния бюджет, която влиза в една, бих казал, твърде трудна територия за обследване поради особения и военизиран характер на МВР. Тя потъва там и се използва за нужди, които обществото не вижда. Тази сфера не е прозрачна. Това за българското общество е тера инкогнита. Неслучайно са се отмествали опитите през последните години, през целия предишен мандат на управлението на ГЕРБ, да бъде одитирано МВР. Това беше неприкосновена и особена зона за МВР, в която обществото и чужди очи не можеха да надничат, не можеха да виждат. Много е любопитно да се види какво е ставало с тези огромни средства за периода на управление на ГЕРБ за това, което се е случвало в тази сфера. Дейността на МВР е с висока степен на социална и обществена значимост и трябва да се види дали парите, които обществото е отделяло от бюджета за тази сфера, са изпълнили своите общественополезни функции или са отишли за несвойствени дейности и са потънали безследно, без да има обществено полезен резултат. Скоро беше отменена разпоредбата за възможностите за спонсориране на МВР отвън, от други юридически лица, от фирми. И в тази сфера трябва

представителите на Сметната палата приветстваха това наше предложение и в комисиите се изказаха със задоволство, изключително положително и с готовност да осъществят този

в Народното събрание. С тези редакционни поправки и поправка в датите, които произтичат от хронологията и технологията на приемането на нашето проекторешение,

Аз ще дам предимство на датите, които предлага Комисията по бюджет и финанси, тя е специализираната.

Уважаеми колеги, по следващата точка от дневния ред очакваме доклада на комисията утре, затова Ви предлагам да прескочим тази точка. Преминаваме към следващата

Професор Бъчварова ще докладва становището на Комисията по земеделието и храните.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-38, внесен от Светла Бъчварова, Пенко Атанасов и Спас Панчев на 8 юли 2013 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 10 юли 2013 г., на което обсъди Законопроект за допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-38, внесен от народните представители Светла Бъчварова, Пенко Атанасов и Спас Панчев на 8 юли 2013 г. В работата на комисията участие взеха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – д-р Венцеслава Тасева – изпълнителен директор, госпожа Анита Пашова – директор на дирекция „Правна” и господин Пенчо Каменов – директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните”. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя професор Бъчварова. В подкрепа на законопроекта се изказа изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Тасева. Тя припомни, че за да бъдат регистрирани инвитро диагностичните средства, те трябва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 410в от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и да са извършени изпитвания за чувствителност за срок от 60 дни. Към настоящия момент тази наредба все още не е приета, въпреки че е изготвена, тъй като предстои нейната нотификация в Европейската комисия. Междувременно голяма част от издадените по стария ред лицензи са с изтекъл срок и не могат да бъдат използвани. Съответно липсата на регламент за регистрация на инвитро диагностичните средства застрашава изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, а също така създава и опасност от възникване на огнища от заболявания и от наказателна процедура срещу България за неизпълнение на програмите по профилактика на животните и за надзор върху болестите по тях. В тази връзка със законопроекта се предлага инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, които вече са били лицензирани за употреба като ветеринарномедицински препарати и са преминали изпитвания за чувствителност, но чиито срок на лиценз е изтекъл, да могат да бъдат регистрирани без да се налага провеждането на нови изпитвания, ако не са променени количественият и качественият им състав. В тези случаи за издаването на сертификат за регистрация ще се признават данните, опаковката, листовката за употреба, производството, както и самите изпитвания, представени при издаването на лиценза на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство. Разпоредбата ще се прилага до приемане на наредбата по чл. 410в. Към момента лицензирани за употреба като ветеринарномедицински препарати

Приемането на предложената разпоредба ще обезпечи изпълнението на програмите по профилактика на животните и за надзор върху болестите по тях ще елиминира опасността от наказателна процедура срещу България за тяхното неизпълнение и опасността от възникване на огнища на заболявания по животните. Прилагането на нормата няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като от една страна Българската агенция по безопасност на храните няма да прави изпитвания, за които да се разходват средства, а от друга страна, все още не е регламентирана такса за регистрация в Тарифата за таксите, събирани от Българската агенция по безопасност на храните. Законопроектът отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове и на указа за неговото прилагане. В заключение Комисията по земеделието и храните с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-38, внесен от народните представители Светла Бъчварова, Пенко Атанасов и Спас Панчев на 8 юли 2013 г. След проведеното гласуване народните представители единодушно приеха становище да бъде предложено на Народното събрание законопроектът да бъде приет на две гласувания в едно заседание.” Благодаря Ви, проф. Бъчварова. Това беше докладът на комисията. Има ли изказвания от името на вносителите? Не виждам заявка за изказвания. Има ли други изказвания

Предвид това и във връзка с прието становище на заседанието на Комисията по земеделието и храни, на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя предложение в това заседание законопроектът да бъде предложен и на второ гласуване. Благодаря. Има ли обратно становище? Няма. Моля да гласуваме процедурното предложение на проф. Бъчварова.

Благодаря. „Закон за допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност § 1. В § 191 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за

3: „(3) До влизане в сила на наредбата по чл. 410в за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, които са лицензирани за употреба като ветеринарномедицински препарати, но чиито срок на лиценз е изтекъл след 28 януари 2013 г., се признават данните, опаковката, листовката за употреба, производството и изпитванията, при които е бил издаден лицензът за употреба, ако количественият и качественият състав на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство не е променен.

Ще направя съобщения за утрешния парламентарен контрол – петък, 11,00 ч. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на въпрос от народния представител Борис Цветков. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на въпрос от народния представител Емил Райнов. Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на въпрос от народния представител Станислав Станилов. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на две питания от народните представители Димчо Михалевски и Корнелия Нинова. Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на четири въпроса от народните представители Светла Бъчварова – три въпроса, и от Митхат Метин, и на питане от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на три въпроса от народните представители Петър Мутафчиев – два въпроса, от Борис Гуцанов. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще отговори на два въпроса от народния представител Джевдет Чакъров и на питане от народния представител Димчо Михалевски. На основание чл. 90, ал. 3 от Правилника отлагане на отговори със 7 дни са поискали: - министърът на отбраната Ангел Найденов на въпрос от народния представител Янаки Стоилов; - министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Мая Манолова.

на питане от народния представител Лиляна Павлова към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски; - питане от народния представител Томислав Дончев към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова; два въпроса от народния представител Мая Манолова към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов и към министъра на здравеопазването Таня Андреева; два въпроса от народния представител Ивайло Московски и въпрос от народния представител Иван Вълков към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов; въпрос от народния представител Владимир Тошев и питане от народния представител Лиляна Павлова към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева; три въпроса от народния представител Десислава Атанасова към министъра на здравеопазването Таня Андреева; - два въпроса от народния представител Милена Дамянова и на три въпроса от народния представител Цвета Караянчева към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова; - въпрос от народния представител Цветан Цветанов към министъра на външните работи Кристиан Вигенин. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Уважаеми колеги, следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч. с Проекти за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание. Благодаря Ви. Закривам заседанието.